Режим на регистрация, моля. Налице е кворум – откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми народни представители, постъпи искане от Президентската администрация за извънреден брой на „Държавен вестник“ в утрешния ден, в който ще бъде обнародван указът за разпускане на 43-ото народно събрание и насрочване на предсрочните парламентарни избори. По тази причина Проектът на програма за работата на Народното събрание е за времето от 25 до 26 януари 2017 г., тъй като последното пленарно заседание за тази легислатура на парламента ще бъде в четвъртък, 26 януари. 1. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Вносител: Министерският съвет. съвет. 2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител: Министерският съвет. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. 4. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Гражданския процесуален кодекс. Вносител: Министерският съвет. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Вносител: Иван Станков. Иван Станков. 6. Второ гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за регионалното развитие. Вносител: Министерският съвет. 7. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

постъпило е предложение от Димитър Делчев и група народни представители за включване в Програмата за тази седмица на първо четене на Законопроекта за старите столици на България

в което се предлага от професор Вили Лилков, Петър Славов и Мартин Димитров включване на Закона за задълженията и договорите,

Правим поредния опит и се обръщаме към разума в Народното събрание, защото, когато Ви питат български граждани: „Защо в България се плаща най-високата наказателна лихва в целия Европейски съюз?“, няма никой от Вас разумен отговор. И въпреки че нямате нито един разумен и честен отговор, нито един от Вас, системно се пречи този Законопроект да мине на второ четене. Ние сме отворени да разгледаме различни варианти на нашите предложения, но едно е ясно когато има забавяне, не би трябвало българският данъкоплатец, българският гражданин да бъде най наказаният в целия Европейски съюз, защото тази лихва в момента е наказателна, а не е компенсаторна, а би следвало да има не наказателен, а компенсаторен характер, уважаеми колеги. И Ви се чудя. Много хора ми подвикват и в момента в залата, ама никой не излиза публично и да каже, че е против. Обичате така да си подвикваме, а не да се вземе принципна позиция. И на края, колеги, искам да Ви кажа следното: тези компенсаторни лихви трябва да бъдат на средните нива за Европейския съюз. Защо в Австрия например има диференциация за физически лица и за търговци? За физически лица е 4% плюс основния лихвен процент, а за търговци – 8%, плюс основния лихвен процент. В Германия е 5% за физически лица плюс основния лихвен процент и 8% за търговците. Защо не приемем тези практики да има едно третиране за физически лица, и второ третиране – за търговци. Подобно разделение е разумно да бъде прието. Какво се получава? Монополистите печелят, когато всеки може да забави плащане. Не си мислете, че и на Вас не може да Ви се случи. На всеки човек това може да се случи. Забавяш, закъсняваш и ти начисляват огромни наказателни лихви.

ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура по прегласуване. Не всички колеги успяха да изразят въздържанието и отрицанието си по отношение на това предложение, което

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не съм длъжен да декларирам конфликт на интереси, тъй като темата, която ще повдигна, вече не ме касае, имайки предвид, че отдавна съм известен на обществото като офицер от българското военно разузнаване, а и някои от колегите тук не пропускат случай да популяризират името ми. Така че не за мен, а за тези, на които им предстои, предлагам

с впечатлението, че повече от 27 години след прехода ние продължаваме да воюваме с призраци и да превръщаме част от нашата дейност в лов на вещици. Искам още един път да Ви призова – бъдете разумни. Нека тази срамна точка да отпадне от Програмата. Нека да бъдем конструктивни, нека да бъдем градивни. Всяка деконструкция, всяко нещо, което в момента бъде гласувано, като точка седем, ще бъде поредното поредното доказателство, че определени хора, които съм убеден, че могат да вземат думата след това, живеят в миналото, живеят с миналото, преследват своите кошмари, но нямат нищо общо с бъдещето и с това, което хората очакват от нас. Още един път – нека на края на парламента да бъдем достойни народни представители и срамът в точка седма да не се превръща в общ срам на Народното събрание. Предлагам точка седма да отпадне. Обратно становище? Методи Андреев.

ако искате ново, защото усещам, че искате промяна в дневния ред. МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Обратното, което предлагам, е онова, което предлага господин Ерменков, да не става, защото в това предложение, което ние сме дали като законопроект, се включват и лицата, които са участвали в разграбването на КТБ! Ако някой не иска да разбере какви са тези хора, които участваха в разграбването на КТБ, на КТБ, нека да не го правим тогава! Само една вметка – ние не воюваме с миналото и не гоним призраци от миналото. Един велик американец от испански произход – Джордж Лантеана, е казал, че народ, който не познава историята си, има опасност да я преживее отново, господин Ерменков.

Гласували 134 народни представители: за 31, против 89, въздържали се 14. Предложението не е прието. Процедура – господин Методи Андреев. Госпожо Председател, уважаеми колеги! Гледам и не вярвам на очите си. Беше нормално господин Ерменков да гласува „за“ своето предложение, но 30 човека останали, които искат да не се научи истината за КТБ и които не възприеха тези неща, които тук обяснявам, смятам, че е малко много на този парламент. Нека да прегласуваме – дано хората се вразумят да гласуват заедно с нас. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит по отношение разходването на финансови средства по програмата „Декада на ромското включване 2005 Вносители – Валери Симеонов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада,

Министерският съвет. Разпределена е на всички постоянни комисии. Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. Водеща е Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Разпределен е и на Комисията по правни въпроси, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и устав на Организацията за европейско публично право. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Ще се гледа и от Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2016 г. (поверителен). Вносител – Министерският съвет.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Процедурно предлагам седма точка да стане трета. Обосновката ми е следната. следната. Законът, който ние предлагаме, е ярък политически закон, той ясно описва мнозинствата, които застават зад него, и тези, които са против него. Колкото и парадоксално да звучи за лявата част на залата,

Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Методи Андреев, въпреки че опасност нещо, което е в дневния ред, да не стигне до гласуване няма, дори с цената на удължено пленарно заседание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля за процедура за допуск

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

По § 1 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „Параграф 1 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2. Комисията предлага да се създаде нов § 3: „§ 3. В наименованието на Глава шеста се създава изречение второ: „Изследване за професионална и психологическа пригодност“.“

„психологически изследвания с кандидатите за държавни служители и със служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“ се заменят с „изследвания за професионална и психологическа пригодност“.“ „Параграф 4 Комисията? Няма. Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков – Комисията не го подкрепя.

направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от Правилника в редакция до 4 ноември 2016 г. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4, но поради това че не съответства на чл. 50, ал. 1 от Указ № 833 за прилагане на Закона за нормативните актове предлага да се оформи в нови §§ 5 и 6: „§ 5. Член 35 се изменя така: „Чл. 35. (1) Кандидатите за държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните й служби преминават през изследване за професионална и психологическа пригодност. (2) Изследване за професионална и психологическа пригодност се провежда и за действащи служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 при преназначаване на по-висока по вид длъжност.“

Изследване за професионална и психологическа пригодност може да се извърши за определяне на актуалната психологическа съвместимост на държавните служители по чл. 19, ал. 1, т. 1 с изискванията за заеманата длъжност и с пригодността им да изпълняват служебните задължения. (2) Обект на изследването по ал. 1 са държавни служители по чл. 19, ал. 1, т. 1, които: 1. имат затруднения и сериозни дефицити в професионалната адаптация, обучението и специализираната подготовка; 2. проявяват демотивация, емоционална неадекватност и рисково поведение; 3. извършват системни дисциплинарни нарушения. (3) В случаите по ал. 2 изследването се извършва със заповед на министъра на правосъдието или на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. (4) Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ може да правят предложение за изследване до министъра на правосъдието или до главния директор. Предложението съдържа описание на проблемните поведенчески прояви на държавния служител, аргументи за необходимостта от провеждане на изследването, лични и служебни данни и служебна характеристика. (5) При констатиране на психологическа несъвместимост на държавния служител с изискванията за заеманата длъжност и непригодност да изпълнява служебните задължения той се предлага за оценка на изпълнението на длъжностните задължения. Чл. 36. (1) Изследването за професионална и психологическа пригодност се извършва от експерти психолози и приключва с експертно заключение. (2)

не може да е по-малка от 4 кв. м. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ поддържа актуална база данни за капацитета на местата за лишаване от свобода.“

след предлога „на“ в началото на разпоредбата се добавя „рецидивистите и на“. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Извън случаите по ал. 1, т. 2 съдът може да определи първоначален строг режим и във всички случаи, когато осъденият се е укривал в хода на наказателното производство.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 8: „§ 8. Член 57 се изменя така: „Чл. 57. Съдът определя първоначалния режим за изтърпяване на наказанието, както следва: 1. специален режим – на осъдените на доживотен затвор и на доживотен затвор без замяна; замяна; 2. строг режим на осъдените на лишаване от свобода: а) за повече от 5 години за умишлени престъпления; б) за умишлени престъпления, когато не са изтекли повече от 5 години от изтърпяване на предходно наложено наказание лишаване от свобода, което не е било отложено на основание чл. 66 от Наказателния кодекс, независимо от реабилитацията; в) за умишлени престъпления, извършени в изпитателния срок на условно осъждане, за което е постановено отложеното наказание да се изтърпи отделно, ако сборът от двете наказания надвишава две години; години; 3. общ режим – във всички останали случаи. (2) Съдът може да определи първоначален строг режим и в случаите по ал. 1, т. 3, когато осъденият се е укривал в хода на наказателното производство. (3) Съдът може да определи първоначален общ режим и в случаите по ал. 1, т. 2, когато осъденият не е с висока степен на обществена опасност.“ По § 7 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 7, в новото съдържание на чл. 58, в уводното изречение думите „главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ се заменят с „министъра на правосъдието“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.

По § 48 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „§ 48 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 48, който става § 51: „§ 51. § 13: „§ 13. В чл. 62 се правят следните изменения: 1. В ал. 1: а) точка 1 се изменя така: „1. при включване в обучения, в курсове за придобиване на специалност, за повишаване на квалификацията или за работа при изявено желание от лишения от свобода;“; б) точка 5 се изменя така: „5. при необходимост с цел съобразяване с изискванията на чл. 43, ал. 3; в този случай се взема предвид и желанието на лишения от свобода.“ 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Заповедите за преместване или отказът за преместване подлежат на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.“ По § 12 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков – в § 12 т. 2 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 12, който става § 14: „§ 14.

Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на § 33 по вносител и § 37 по вносител. Комисията не подкрепя тези предложения.

Подлагам на гласуване редакционното допълнение в § 14, т. 2, ал. 2, направено от докладчика в пленарната зала, което е огледално на ал. 3 по § 13 за промени в чл. 62. Гласуваме.

Предложението е прието. Гласуваме анблок параграфи 13 и 14 по доклада на Комисията, като последният е с направеното редакционно изменение.

Параграф 13 –предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 13, в новото съдържание на чл. 64, в ал. 4 изречение второ отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15. Параграф 14 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 14, в създавания чл. 64а се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думата „затвора“ се заменя със „затворническото общежитие“. 2. В ал. 3 запетаята след „определение” се заменя с точка и текстът до края на изречението – отпада. 3. Алинея 4 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16. Параграф 15 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 15 се правят следните изменения: 1. В т. 1, в съдържанието на приетото допълнение, след думата „затвора“ се добавя „или затворническото общежитие“.

Параграф 16 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 16, т. 2, в съдържанието на създаваната нова ал. 2, в изречение второ запетаята след „определение” се заменя с точка и текстът до края на изречението отпада. Комисията не подкрепя предложението.

параграфи 13, 14 и 15 по вносител и § 16, които Комисията не подкрепя. Гласуваме неподкрепените предложения.

„§ 17 отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19. Параграф 18 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „§ 18 отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20. Параграф 19 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „§ 19 отпада“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21. Параграф 20 – предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков:

„В § 22, т. 1 съдържанието на приетото допълнение се допълва с „отнемат“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 24. предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 23, т. 1, в съдържанието на новата ал. 2 думата „само”отпада“. Комисията не подкрепя предложението.

Дисциплинарните наказания по чл. 101, т. 7 и 8 могат да се налагат само при извършено дисциплинарно нарушение по чл. 100, ал. 2, т. 4, 6, 7 или 8, както и при системни нарушения по чл. 100, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 5.” 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.“

е наказван за нарушение, извършено в срока по ал. 1, той се смята за ненаказван, ако не извърши друго нарушение в двугодишен срок след изтърпяване на последното наказание.“

по местонахождението на затвора“ се заменят с „оспорване пред административния съд по местоизпълнение на наказанието“. 2. В ал. 5 думата „определение“ се заменя с „решение“. 3. В ал. 6 думите „С определението“ се заменят със „С решението си“.

2. Създава се ал. 3: „(3) Извън случаите по ал. 1 употребата на белезници се допуска и когато това е необходимо при конвоиране на лишен от свобода“.“

Изказвания по докладваните текстове, колеги? Няма. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Михов за промени в § 22 и 23 по вносител, които Комисията не подкрепя. Гласуваме неподкрепени предложения.

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34, някои само с променена номерация, изцяло подкрепени по вносител, други в редакция на Комисията, на всички по доклада на Комисията. Гласували

Комисията предлага да се създаде нов § 36: „§ 36. В чл. 156, ал. 2, т. 4 думите „определеното от съда първоначално“ се заменя с „първоначалното“.“ По § 33 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков. Параграф 33 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 38. става § 38. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 39: „§ 39. В чл. 179 се създава ал. 3: „(3) Заповедта на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” по ал. 1 и 2 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от връчването й пред административния съд по местоизпълнение на наказанието. Решението на съда е окончателно.“

ал. 3: „(3) Дисциплинарното наказание изолиране в наказателна килия на непълнолетен може да се налага само при извършено дисциплинарно нарушение по чл. 100, ал. 2, т. както и при системни нарушения по чл. 100, ал. 2, т. 1, 2, 3 или 5. Наказанието не може да се налага в условия на единична изолация.“ 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думата „районния“ се заменя с „административния“. По § 37 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: § 37 отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 41.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, моето изказване се отнася до чл. 198, в който се предвижда произнасянето на началника на затвора по отношение на прилагането на специален режим на осъдените на доживотен затвор да става в един много кратък срок от една година. Досегашният текст предвижда това да става след изтичане на 5-годишен срок.

по този начин, от една страна, се изпълнят препоръките на Европейския съд за правата на човека, че срокът е прекалено дълъг, а от друга страна, това, което прокуратурата изрежда в своето становище, че това е един оптимален срок, в който все пак ще може да бъдат оценени правилно и справедливо поведението на осъдения и това дали той се е поправил, или не. В тази връзка аз предлагам в ал. 1 и ал. 3 на ч. 198 думите „една година“ да се заменят с „три години“. Смятам, че това ще е по-справедливо и по-правилно в този случай и моля в тази връзка чисто процедурно, разделно гласуване на чл. 198 от останалите текстове. Благодаря. Като член на Правната комисия сте имали възможност и във времето между първо и второ гласуване, и при подготовка на доклада на второ гласуване да защитите предложението си, а не в момента – да се връщаме на изцяло подкрепен текст от вносителя да го прегласуваме. Реплики към господин Митев? Една дузина пропуснати срокове за реакция. Подлагам на гласуване предложенията на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на § 33 по вносител и § 37 по вносител. Комисията не подкрепя тези предложения. Гласуваме неподкрепени предложения.

Сега гласуваме анблок параграфи с номера от 35

Подлагам на гласуване предложението на Комисията, която не подкрепя текста на вносителя за § 40 и предлага да бъде отхвърлен. Гласували 70 народни

отхвърлен. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 45, като в наименованието на Част шеста думите „при изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или задържането под стража“ се заличават.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 46 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен систематично в § 7 и 47.

42 по вносител, който става

46 е гласуван… Нали така?

„Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията предлага да се създадат нови нови § 47, 48 и 49: „§ 47. Лишените от свобода или задържаните под стража, които са били освободени до 6 месеца преди влизането в сила на този закон, може да предявят иск по чл. 284, ал. 1. ал. 1. § 48. Лишените от свобода или задържаните под стража, които са били освободени преди влизането в сила на този закон и чиито оплаквания относно условия на задържане в нарушение на чл. 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ,

38 от 2010 г.) са били обявени за недопустими с решение на Европейския съд по правата на човека на основание неизчерпване на новосъздаденото вътрешноправно средство за защита, предявят иск по чл. 284, ал. 1. Искът се предявява в 6-месечен срок от уведомяването им от Секретариата на Европейския съд по правата на човека за постановеното решение. § 49. Подадените до влизането в сила на този закон искове за вреди, причинени на лишени от свобода или задържани под стража от задържане в лоши условия, се разглеждат по реда на чл. 284, ал. 1.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 50. По § 48 има предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „§ 48 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението.

„(6) Първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода се определя от съда съобразно разпоредбите на този кодекс и на специалния закон.“ 2. В чл. 70: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част от наказанието лишаване от свобода по отношение на осъден, който е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически: 1. не по-малко от една втора от наложеното наказание; 2. не по-малко от две трети от наложеното наказание в случаите на опасен рецидив.”; б) алинеи 2 и 3 се отменят; в) алинея 6 се изменя така: „(6) При условното предсрочно освобождаване за осъдения се установява изпитателен срок в размер на неизтърпяната част от наказанието. В рамките на изпитателния срок, но за не повече от три години, съдът може да постанови една от пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 – 4, като взема предвид доклад от пробационния служител.“ По § 49 предложение от народните представители Чавдар Георгиев, Георги Гьоков и Михаил Миков: „В § 49 т. 3-10 – отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението.

така: „2. началникът на затвора;“ в) създава се нова ал. 2: „(2) Осъденият може и сам да подаде молба за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс. Молбата се подава чрез началника на затвора.“; г) досегашната ал. 2 става нова ал. 3 и в нея след думата „предложението“ се добавя „или молбата“, а думите „което се предлага за предсрочно освобождаване“ се заличават“.

в) алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Участието на прокурора, началника на затвора или негов представител и на осъдения е задължително. (3) Осъденият има право на защитник. Съдът назначава служебен защитник само когато осъденият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.“; г) в ал. 4 думите „органа, който е направил предложението“ се заменят с „началника на затвора и на прокурора“; д) алинея 5 се отменя. 6. Създава се чл. 439а: „Доказателства за поправяне на осъдения Чл. 439а. (1) Доказателства за поправянето са всички обстоятелства, които сочат за положителната промяна осъдения по време на изтърпяване на наказанието, като доброто поведение, участието в трудови, образователни, обучителни, квалификационни или спортни дейности, в специализирани програми за въздействие, общественополезни прояви. (2) Доказателствата за поправянето се установяват от оценката за осъдения по чл. 155 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, работата по индивидуалния план за изпълнение на присъдата по чл. 156 от същия закон, както и от всички други източници на информация за поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието. (3) Неприлагането на мерки за поощрение, неучастието в програми и дейности по ал. 1, когато такива не са били достъпни за осъдения, или размерът на неизтърпяната част от наказанието не могат да бъдат единствени основания за отказ от постановяване на условно предсрочно освобождаване, без да се изследва цялостно поведението на осъдения по време на изтърпяване на наказанието.“ Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Георгиев, Гьоков и Миков за отпадане на § 48 по вносител и за отпадане по § 49 по вносител на точки от 3-та до 10-та. Тези предложения на колегите не се подкрепят от Комисията. Гласуваме неподкрепените предложения.

Сега гласуваме наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, ведно със съдържащите се в него параграфи с номера – нови от 47 до 49, и останалите преномерирани

Моля прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 7. Параграфите са приети, а с това и Законопроектът на второ гласуване.

Уважаеми господин Председател, да докладвам и последната страница на § 52. „7. В чл. 440 ал. 2 се изменя така: „(2) Определението на съда подлежи на обжалване от осъдения и от началника на затвора и на протест от прокурора по реда на глава двадесет и втора. Определението се изпълнява незабавно след изтичането на срока за обжалване, освен ако е подаден частен протест, който не е в интерес на осъдения.“ 8. Член 441 се изменя така: „Ново предложение или нова молба Чл. 441. Когато предложението или молбата по чл. 437 не бъдат уважени от съда, ново предложение или молба може да се направят не по-рано от шест месеца от деня на влизането в сила на определението.“ 9. Член 449 се изменя така: „Предложение или молба за замяна Чл. 449. Предложението за замяна на наказанието доживотен затвор с наказание лишаване от свобода може да прави окръжният прокурор по местоизпълнението на наказанието или началникът на затвора.

в) алинея 4 се изменя така: „(4) Ако предложението или молбата по чл. 449 не бъдат уважени, ново предложение или нова молба може да се направи, съответно подаде, не по-рано от две години от произнасянето на определението.“ Комисията предлага да се създаде § 53: „§ 53. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на: 1. параграфи 3, 4, 5 и § 6 относно чл. 35а и чл. 36, ал. 1, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.; 2.

Благодаря, господин Председател. Да допуснем в залата господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Стоянка Илова – директор в Дирекция „Правна“ в Министерството, господин Пенчо Димитров – държавен експерт в Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Гласувайте, моля, направеното предложение.

Комисията подкрепя по принцип това предложение. Комисията предлага да се създаде нов § 3а, който става § 4: „§ 4.

1. В ал. 4 се създава изречение четвърто: „Решението на комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план и може да се обжалва в производството по обжалване на акта за одобряване на подробния устройствен план по ал.1.“ 2.

съобразно устройствената зона, в която попадат, могат да бъдат обединени в един или повече нови урегулирани имоти, ако са собственост на едни и същи лица; 2. по искане на собствениците поземлени имоти, собственост на едни и същи лица, могат да бъдат обединени в един новообразуван урегулиран имот, както и един поземлен имот може да бъде разделен на два или повече новообразувани урегулирани имоти; имоти; 3. може да се образува съсобствен урегулиран имот за два или повече поземлени имоти, собственост на различни лица, въз основа на общо заявление на собствениците с нотариално заверени подписи, с което се определят идеалните части на съсобствениците, които се посочват в заповедта по ал. 6.“ 3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея: а) в изречение след думите „по ал. 4“ се добавя „и 5“; б) в изречение второ думите „придобиването на собствеността на“ се заличават; в) в изречение трето думите „В 7-дневен срок от влизане в сила на заповедта копие от нея се изпраща“

Благодаря, господин Председател. Първо, искам да кажа, че образуването на нов § 3а

както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на зелената система на социалната и на техническата инфраструктура за публична собственост. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имота си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.“ Какво

които гласят следното: „Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план.“ До тук добре. Интересно обаче е петото изречение: „Контролът по законосъобразността на решението се извършва в производството по обжалване на акта за одобряване на подробния устройствен план по чл. 16, ал. 1.“ Какво казва колегата Ненков с това предложение? „Кьорав карти не играе“ – ще го кажа на жаргон. Ако гражданинът не е запознат, че е извършено нарушение, тоест че е нарушен Законът, нещо, което е задължение на органа – да извършва превантивен контрол по законосъобразност, с това добавено изречение се казва, че такъв контрол няма да бъде извършван. Ако никой не обжалва, дори да е незаконосъобразно действието, то ще си остане такова и Вие го узаконявате по силата на това, че никой не го е обжалвал. Това е недопустимо! Повтарям: това е недопустимо! Служебно задължение на всяко длъжностно лице е да извършва превантивен контрол за законосъобразност, а не последващ контрол, и то, забележете, ако имало образувано производство по обжалване. обжалване. Уважаеми господин Председател, правя предложение в направеното предложение за допълнение в ал. 4 на чл. 16 от Закона за устройство на територията петото изречение: „Контролът по законосъобразността на решението се извършва в производство…“ – да не го чета цялото, да отпадне, тъй като то е противоконституционно, лишено е от всякаква правна логика и практически узаконява целия този този безобразен елемент, на който сме свидетели през годините. Най-пресен е случаят например в „Младост“. Ако това изречение влезе в сила, всички тези безобразия, които са правени – с кражба на имоти, фалшификация на кадастрални планове – пресен пример в Драгалевци, практически ще се узакони кражбата, по простата причина че никой не е обжалвал, няма извършено производство и по този начин гражданите се лишават от възможността да осъществяват граждански контрол. Ако Вие днес гласувате това пето изречение, гласувате узаконяването на кражбата на имоти в ущърб най-вече на общините.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Аз не мога да споделя аргументите, които бяха изложени в дебата по това предложение на колегата Александър Ненков. Смятам, че колегата е направил логично обосновано предложение. То съответства на смисъла на разпоредбата, оптимизира процедурата и по никакъв начин не споделям казаното, че това по някакъв начин ограничава обжалването или ограничава контрола. Контролът винаги се поражда от жалбата. Винаги защитата в едно производство се осигурява чрез защитата на правото на жалба. Дори в първоначално предложената редакция това право е било гарантирано. Смятам, че Комисията след дебат е подобрила текста и е премахнала възможността от всякакво, да кажем, противоречиво или неясно тълкуване. Абсолютно са неотносими всички аналогии, които бяха направени. Няма да цитирам имената на териториите. Подкрепям предложението на колегата Ненков така, както е отразено в предложението на

Благодаря, господин Председател. Това, което предлагам и на което Ви обърнах внимание, уважаеми колеги, е, първо, че предложението на колегата Ненков не е оттеглено, то подлежи на гласуване един път, тъй като то не е оттеглено.

и редакцията на Комисията, която завоалира целия този текст на колегата Ненков и Ви казва: Независимо че е приет Общият устройствен план, независимо че някой е извършил нарушение и тъй като извършвайки нарушение, не е изградена инфраструктурата – в случая най-вече улици, в един последващ етап, ще дойде някой, ще Ви отнема една немалка част от имота, за да обслужи интереса на някой тарикат, който е заграбил имот, за да му направи улица и инфраструктура. Ето това предлага текстът на Комисията, който беше завоалиран по един по-друг начин. (Шум и реплики.) Гледам, че един колега се бие по челото – ако иска, да му прочета какво предлага Комисията? Комисията предлага да се създаде чл. 16а. Вече не отиваме на редакция на чл. 16, а отиваме на създаване на нов член – 16а, който изобщо не е обект на Законопроекта.

Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с Проекта на подробен устройствен план и може да се обжалва – тук вече казваме „и може“.

Благодаря, господин Председател. Ще ползвам правото на дуплика. За да няма спор и неяснота, нека да прочета предложението на Комисията за текста: „Решението на Комисията се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план и – забележете, колеги – може да се обжалва в производство по обжалване на акта за одобряване по ал. 1“. Къде е проблемът? Къде е необжалваемостта? Точно обратното е в конкретния случай! Заблуждава Ви дефиницията и пояснението, че това е ПУП-а по ал. 1, но това не е производството. Не разбирам! Вие обичате менторски да назидавате и обяснявате, но мисля, че трибуната… Тук не е място, където да се обучаваме! Чета текста и според мен той е ясен! Комисията го е подобрила и въобще не съдържа предположенията и допусканията, които внушавате.

Вие предложихте всичко да отпадне? Да, добре. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Байрактаров за отпадането на § 4 по Комисията. Моля, гласувайте.

предложението на Комисията за създаване на нов § 3а, който става § 4, със съответното му съдържание в нейния доклад. Гласуваме § 4 по доклада на Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 3б, който става § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. Създава се чл. 16а: „Чл. 16а. За територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план по решение на общинския съвет вместо по решение на общинския съвет вместо планът по чл. 16 може да бъде създаден план за улична регулация и имоти за обекти на публичната собственост по чл. 110, ал. 1, т. Няма. Гласуваме предложението на Комисията за създаване на § 3б, който става § 5 в нейния доклад, със съответното му съдържание по доклада. Гласуваме § 5 по доклада на Комисията.

§ 6: „§ 6. В чл. 22 се създава ал. 8: „(8) С проект за преструктуриране на жилищните комплекси могат да се определят равностойни урегулирани имоти за всички имоти, възстановени по реда на реституционните закони при спазване на ал. 6 и правилата на чл. 16, без да се засягат новообразувани урегулирани имоти за съществуващите сгради, определени по правилата на предходната алинея. В случай че това е невъзможно, останалата незастроена част от кварталите, в това число поземлените имоти, за които не може да се предвиди застрояване по правилата на ал. 6, се урегулира като озеленена площ за широко обществено ползване, а собствениците на реституирани имоти се обезщетяват с равностойни урегулирани имоти, определени за сметка на други общински имоти в обхвата на плана или извън него.“ Комисията подкрепя текста

като § 6 е създаден по предложение на Комисията, със съответното му съдържание по доклад.

По § 5 има предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 8: „§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 9 се изменя така: „(9) Строителството на огради в отклонение от изискванията по ал. 5 и 7 се разрешава от главния архитект на общината въз основа на индивидуален архитектурен проект,

В преструктурираните жилищни комплекси, курортни, туристически и други селищни образувания урегулираните поземлени имоти могат да се ограждат по регулационните линии с живи огради или с прозирни огради с височина на плътната част до 60 см. 60 см. (12) По предложение на кмета на общината с решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да се налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територии, предвидени с общ или подробен устройствен план за изграждане на

Моля прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 7. Параграфите По § 9 – предложение от народния представител Вили Лилков. Предложението бе оттеглено. Предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 12: „§ 12. § 12: „§ 12. В чл. 84 се създава ал. 4: „(4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на параграфи 13 и 14 по вносител, както и параграфи 16, 17 и 18 по нейния доклад. Моля, гласувайте.

по доклада на Комисията – приети.

за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересуваните лица с обявление, което в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация се изпраща за обнародване в „Държавен вестник”. 2. В ал. 2 се създава изречение трето:„Разгласяването по този ред се извършва в 10-дневен срок от обнародването на обявлението по ал. 1.“ 3. В ал. 3 накрая се добавя „в срок един месец от постъпването на проекта в общинската администрация“. 4. Алинея 8 се изменя така: „(8) По преценка на главния архитект на общината проектът за подробен устройствен план може да се разгледа от общинския експертен съвет преди съобщаването с оглед привеждането му в съответствие с нормативните изисквания, за което заинтересуваните лица се уведомяват писмено в 10-дневен срок от постъпването на проекта в общинската администрация. Разглеждането на проекта от общинския експертен съвет се извършва в срок до един месец от постъпването му в общинската администрация. Съобщаването на проекта се извършва по реда и в сроковете по ал. 1, 2 и 3 след привеждането му в съответствие с решенията на общинския експертен съвет.“ По § 19 – предложение

Благодаря, господин Председател. Моето изказване е във връзка с текста на Комисията по § 19, чл. 128, ал. 1, който гласи: „Изработеният Проект за подробен устройствен план се съобщава от общината на заинтересованите лица с обявление,

лист с формат А4, разлепен произволно на стълбове, по дървета и където Ви падне, и както се сетите.

първо, не е уточнено мястото, на което трябва да бъде разлепено обявлението. В текста липсва такова уточнение. Второ, липсва от коя дата започва да тече срок, защото има срокове, в които заинтересованите лица имат право да обжалват. Ще Ви дам пример. В община Бургас преди една година на Йордановден

техническа грешка, която съобщава на хората, че практически срокът е изтекъл. Това са нарушения, които масово се извършват с цел да се пренебрегне обжалването. Много често обжалванията са свързани с това, че не е проведено обществено обсъждане. За това говорим! Така представен текстът, по никакъв начин не Ви казва, а и може ли някой да ми отговори – откога започва да тече срокът?! Друг някой да ми отговори – къде трябва да е разлепено това обявление до заинтересованите лица?!

Мога да Ви кажа – обикновено по стълбовете и по дърветата. Когато мине човек покрай тях, обикновено не им обръща внимание, защото в повечето случаи мисли, че това са некролози. Казвам Ви го сериозно, колеги! Тоест в момента се предлага текст, който затвърждава тази порочна практика и по никакъв начин не изчиства нещата. Ето, за това става въпрос! Затова, уважаеми господин Председател,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Байрактаров, аз смятам, че в конкретния случай отново си намерихте повод да реферирате към Ваша практика и лични достижения, но за съжаление пак няма връзка с текста.

Освен това бих казал, че тук има фиксиран изричен срок, който задължава публикацията, обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, тоест с това е подобрен текстът на ал. 1. По отношение на местата за залепване за залепване тук коментирате административна практика, но тя не е въведена единствено и само от ЗУТ. Такава практика се установява и в Административнопроцесуалния кодекс. Това е един от способите, с който се разгласява фактът или обстоятелството, че един акт е изготвен, или се съобщават определени данни на заинтересованите лица и субекти. Вие знаете, след като сте имали процедурата и с полицията, че единственият начин да се удостовери, е със създаването на протокол. Този протокол, ако някой държавен или общински служител е престъпник, ще бъде с невярно съдържание и тогава ще подлежи на съответни последици, на наказване, но по наказателен ред. Този способ винаги е допълнителен и факултативен. В този случай аз не виждам дерогация на това правило или изместване на обнародването в „Държавен вестник“. Затова нямам съмнения и притеснения. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Господин Кирилов, всъщност с Вашата реплика Вие потвърдихте това, което аз казах. Нещо повече – потвърдихте порочна практика, която съществува и Вие я знаете, която не само че не се заличава с тези текстове, а се затвърждава. Можех да Ви дам много по-добри примери, че в

на официалната страница на общината. Тук дори и това не е направено. А това нито изисква средства, нито кой знае какви усилия.

момента аз не мога да направя поради простата причина, че не е редно да правиш предложения на крак. Това, което казвате, колега Кирилов, е по-страшно, защото действащият в момента текст

За яснота, защото очевидно не се четат текстовете нито в действащия Закон, нито в доклада на колегите от Комисията по регионална политика. Искам да прочета ал. 2 в в действащия й вид: „(2) Обявлението по ал. 1 се разгласява, като се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия, предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината и в поне един местен вестник. Проектът за подробен устройствен план се публикува на интернет страницата на съответната община“. По отношение на ал. 3 ще допълня: когато проектът за ПУП е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, обявлението по ал. 1 не се обнародва в „Държавен вестник“, а се съобщава на заинтересованите лица. Следователно в предходния опит за анализ Вие бяхте абсолютно заблудени. Има прецизно разграничаване по отношение на режимите и обхвата на плана. Местата са точно и конкретно посочени. Освен това във всеки един от случаите, бих казал, че има двойна гаранция за постигане на уведомителния, осведомителния ефект по отношение не само на заинтересованите лица, колеги, а на лицата въобще. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Байрактаров в чл. 19 по доклада на Комисията да отпадне т. 1, която касае ал. 1 на чл. 128. Гласуваме предложението на народния представител Димитър Байрактаров, направено от парламентарната трибуна.

Параграфи 19 и 20 по доклада на Комисията са приети. Прекъсваме за тридесет минути. Продължаваме в 12,05